Kohalolijaks on registreerunud 12 Riigikogu liiget, puudub 89. Enne kui me asume infotunni juurde, tervitan ka rõdul olevaid Palamuse kooli õpilasi. Tere päevast! Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, siseminister Lauri Läänemets ja rahandusminister Mart Võrklaev. Meie infotunni reeglid on ikka ikka samad. Nii nagu ka varem võib Riigikogu liige registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamise aeg on kaks minutit, vastamise aeg on kolm minutit. Pärast vastamist saab küsija võimaluse esitada täpsustava küsimuse ja üks Riigikogu liige saab esitada ka lisaküsimuse. Asume küsimuste juurde. Tänane esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teema on valitsuse poliitika. Urmas Reinsalu, palun! Proua peaminister! Kõigepealt [soovin] isiklikult teile ja valitsusele ilusat sõbrapäeva! Valitsuse ülesanne raskel ajal on pakkuda ühiskonnale lootust ja kindlustunnet. Ma pean teile avameelselt ütlema, vaadates laiemalt valitsuse poliitikat, et see on läbi kukkunud. kvartalit kestab majanduslangus, teie valitsuse lõputud ebaõnnestunud katsed rahandust [korrastada], mitte mingisugust sisulist kärpepoliitilist agendat, maksudega lajatamine, ettevõtluse stressi viimine, otsustamatus kiirete valikute [tegemisel] energeetikavaldkonnas, passiivsus Euroopa poliitikas, siseturgu halvendavad uued regulatsioonid – see kontekst on väga kehv, proua peaminister, ma tunnistan teile avameelselt. Kuid selles olukorras asub Riigikogu täna arutama teie valitsuse järjekordset sünnitist, automaksu, mille kohta te eelmisel nädalal minu küsimusele vastates tõdesite, et teie ei oleks soovinud seda kehtestada. Kuid ometi on teie valitsus asunud seda kiirkorras parlamendis läbi suruma. Majanduslanguse ajal ei tohi makse tõsta. See halvendab meie majanduse konkurentsivõimet, nagu on tõdenud ettevõtlusorganisatsioonid. Samuti pärsib see inimeste toimetulekut, sealhulgas liikumisvabadust. Minu küsimus teile, proua peaminister, seoses automaksuga on väga konkreetne:

Ja teiseks, miks ei ole valitsus ei selle eelnõu väljatöötamiskavatsuses ega ka eelnõus endas esitanud sisulist mõjuanalüüsi,

me oleme teinud väga palju otsuseid väga kiiresti, ka siis, kui mind siin Riigikogu ees on nende eest väga mõnitatud. Toon lihtsalt näite. 19. jaanuaril 2022. aastal vahetult enne sõda

me saame kulutada ainult seda raha, mida maksumaksjad meile annavad. Valitsusel ei ole mitte mingisugust muud rahakotti, kui on riigi rahakott.Kui te küsite konkreetselt, kui palju me ennustame automaksust tulu saada, siis see on 236 miljonit eurot.

tarbimist ja saab maksustada vara. Meie oleme teinud tulumaksureformi selleks, et just tööandjatel, ettevõtjatel väga olulise sisendi kulu, mis on tööjõukulu, vähendada ja vähendada seda survet. See aitab majanduse konkurentsivõimele kaasa ja samal ajal jätab inimestele rohkem raha kätte, et nad saaksid otsustada, kuidas seda kasutada.Nüüd, mis puudutab mõjuanalüüse, siis mõjuanalüüsid, nagu te väga hästi teate, on alati tuleviku ennustamine. Olete olnud ise valitsuses, kes on mõjuanalüüsidega väga puusse pannud, kui me mõtleme kasvõi aktsiiside tõstmisele, mis tekitas Lätiga Lätiga suure piirikaubanduse, mille tulemusena need ennustused, mis mõjuanalüüsis olid toodud, ju ei täitunud. Mul on hea meel tõdeda, et me oleme püüdnud teha mõjuanalüüse paremini. Kas

mingit mõjuanalüüsi tegelikkuses ei ole. Väljatöötamiskavatsus viitab sellele, et mõjuanalüüsi ei jõutud teha ja tehakse eelnõuga [koos]. Eelnõus viidatakse omakorda väljatöötamiskavatsusele, mis oli aluseks eelnõu koostamisele ja sellise maksupoliitilise agenda valimisele. Proua peaminister! Loomulikult, kogu raha, mis riigil on, tuleb tegelikkuses nendest [maksudest], mida maksavad inimesed ja mida maksavad ettevõtted. Te ütlete, et teie valitsus on olnud otsusekindel ja langetanud otsuseid. Kahjuks pean ma praeguses majanduslanguse olukorras tunnistama – ma hoiatasin teid juba eelmisel suvel korduvalt järjekindlalt –, et teie valitsuse poliitiline agenda tegelikult halvendab meie majanduse konkurentsivõimet ja [viib] meid sügavamasse majanduslangusesse.

kümnete huviorganisatsioonide üleskutsed sellest uuest maksust loobuda? Madalad maksud ja liikumisvabadus on olnud Eesti elu voorus, mitte probleem, mida me peame OECD ettekirjutuse või soovituse alusel muutma. Ärge pugege OECD selja taha.

loomulikult ei meeldi kellelegi maksud. Kui tehti uuringut ja küsiti, kes toetab maksutõuse, siis 70% inimestest ütles, et ei toeta. Ma tegin nalja, et [ülejäänud] 30% võib-olla ei saanud küsimusest aru, sellepärast et ka mina ei toeta maksutõuse.

ja ühtegi maksu ei tohi tõsta. Kuidas see valem teie peas kokku tuleb?Nüüd, kui teid huvitavad mõjuanalüüsid, siis need on seletuskirjas olemas. Aga inimeste jaoks on võib-olla oluline see, mida see tähendab kulude mõttes. Näiteks kui meil on

olnud palju suuremaid šokke autodega seoses või autode kasutamisega seoses kui automaks ja inimesed elasid need üle. See on 2% autokuludest. Ka mina ei tahaks seda maksu kehtestada, aga praeguses julgeolekuolukorras, kus me peame riigikaitsesse

ja rohkemate maksude kogumine nendelt, kellel on võimsamad ja võib-olla saastavamad autod. Ja kolmandaks, te soovite sisse viia eraldiseisva automaksu. Ehk iga sõidukiomaniku jaoks on tegemist kolmekordse maksustamisega.Ja

Aga selle kohta ma ütlesin juba eelmisel nädalal, et võib-olla see ongi teie plaan, et automaksu tulemusel oleks meil kaks korda vähem autode kasutamist ja seetõttu ka kaks korda vähem planeeritud investeeringuid tulevikku.

Mul on küsimus, mis on ikkagi need meetmed, mille abil valitsus kavatseb suurendada inimeste mobiilsust, eriti maapiirkondades. Kõik need sammud on hoopiski vastupidises suunas. Mille jaoks te neid makse kogute, kui vastutasuks te midagi pakkuda ei suuda? Aitäh! Ma saan aru, et teie jaoks ei ole julgeolek mingi [hüve], mida pakkuda. Jah, see on tõsi, et kui siin on rahu, siis ei saada aru, et me peame riigikaitsesse investeerima. Ma toon sellise näite, et 1933. aastal olid Eesti riigikaitsekulutused rekordmadalad. Rekordmadalad seepärast, et oli samasugune rahuaeg, ja mis sa siis riigikaitsesse, kui seda ei ole justkui vaja. Ehitad üles oma jõukust, inimeste heaolu igatpidi, aga riigikaitsesse ei investeeri. 1938. aastal selgus, et vägagi oleks vaja riigikaitsesse investeerida, sest sõda Euroopas oli ukse ees. Aga kahjuks oli juba liiga hilja. Neid hankeid ei suutnud keegi ellu viia. Me teame, mis ajaloos juhtus. Minu jaoks on väga oluline, et Eesti riik jääks iseseisva riigina kestma. Te ütlete, et maksutulu tuleks suunata Loomulikult, nagu ma ütlesin, ma olen teiega nõus, et me peame teedesse investeerima rohkem, mitte ainult riigiteedesse, aga ka kohalikesse teedesse. Ma käisin eile Lääne-Virumaal ja seal oli põhiline mure see, et kohalikud teed on halvas korras, [ja oli küsimus,] kuidas saaks neid paremini Aga me ei saagi kirjutada [eelarvesse] sisse suuri investeeringuid olukorras, kus meil hetkel tulusid ei ole. See on täpselt see näide, mida ma Urmas Reinsalule tõin, et me oleme sunnitud tegelikult piirama teatud kulutusi, aga [te ütlete, et] seda ei tohi teha ja sealt ei tohi võtta. Siis me peame küsima täiendavaid tulusid. Nüüd, mis puudutab tasuta ühistransporti, siis ma väga vabandan, aga tasuta ühistransport Tallinnas on toonud kaasa autode [arvu] kasvu. See ei ole kuidagi suunanud inimesi rohkem ühistransporti kasutama. Mis seda teeb,

44% nendest autodest asub Harjumaal, sealhulgas Tallinnas, ja 55% sõidukitest asub tiheasustusaladel, sealhulgas Tallinnas ja Tartumaal, kus tegelikult peaks ühistransport ju olema teie enda erakonna juhtimisel

küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aga tõesti, Urmas Reinsalu, palun ainult [küsimus] istungi läbiviimise protseduuri kohta, sellepärast et meil on 11 küsimust ja aeg surub tagant. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Ma olen mõneti nõutu. Ma esitasin proua peaministrile kaks korda ühe küsimuse: miks ei ole tehtud automaksu eelnõu kohta sisulist mõjuanalüüsi? Sellele peaminister ei vastanud, vaid viitas, et auto ülalpidamiskulu kallineb

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, austatud esimees! Ma sekundeerin tegelikult eelkõnelejale. Miks on nii, et kui mina esitan küsimuse valitsuse plaani kohta mobiilsuse tagamiseks maapiirkondades, siis vastuse ma saan julgeoleku

Kui asi läheb teemast väga kaugele, siis [sekkun]. Antud juhul oli teema valitsuse poliitika. Niikaua on istungi juhatajal väga keeruline sekkuda … Me läheme teise küsimuse juurde, mis on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Siim Pohlak ja teema on automaks. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Eelmisele küsijale vastates jätsite mulje, justkui automaks olekski nüüd paratamatus seepärast, et eelarve on miinuses ja nii edasi. Tegelikult on see ju ikkagi valikute küsimus. Mul on teile väga konkreetne küsimus: miks te eelistate eelarve tulu tekitada niigi hinnatõusu ja kõrgete laenuintresside all kannatavate Eesti inimeste autode maksustamise kaudu? Miks te olete teinud sellise valiku, selle asemel et maksustada suurpankade enneolematuid intressikasumeid? Miks te püüate raha võtta sealt, kus seda on tegelikult vähemaks jäänud, selle asemel et maksustada täiendavalt pankasid, kuhu Eesti inimeste käest, Eesti majandusest on kõrgete laenuintresside tõttu raha liikunud? Ma ei ole kuidagi vaenulik pankade suhtes, aga siin on ka küsimus õigluses. Automaksust ja pankade intressikasumite maksustamisest [saadav] tulu oleks samas suurusjärgus. Palun selgitage oma loogikat, millest selline eelistus, kui nüüd panna kaalukausile Eesti inimesed ja välismaine suurkapital. Ma palun konkreetset vastust, mitte loengut ega sildistamist. Millistel

See lihtsalt ei ole mõistlik ja sellel oleks majandusele väga suur efekt. Kui meil oli finantskriis, siis meie pangad ei vajanud tegelikult järeleaitamist, nii nagu väga paljudes riikides. Meie pangad aitasid ettevõtetel toime tulla finantskriisiga. Ka euribori intress on olnud null tegelikult väga pikalt, mille pärast ju kõik, kes on laenu võtnud, on sellest ka võitnud. Ja see lihtsalt ei ole õigusriigile kohane, et minnakse tagantjärele maksustama. See oleks kindlasti vaidlustatud. Ja ma lihtsalt juhin teie tähelepanu sellele, et pankade kasumid alates 2025. aastast langevad, ehk siis me räägime tegelikult 2023. aastast ja 2024. aastast.

ei ole. Arvestada tuleb ka seda, et pangad on ainuke sektor, kes maksab avansilist tulumaksu. 2023. krediidiasutustelt avansilist tulumaksu 118,9 miljonit eurotversus– lihtsalt et te saaksite vahest aru – 50 miljonit 2022. aastal. 2024. aasta avansilise tulumaksu prognoos on 135 miljonit. miljonit. Mis on ka oluline, on see, et 2025. aastast kaotab kehtivuse krediidiasutuste tulumaksu avansilise makse määr, mis on 14%, ja nad hakkavad maksma avansilist tulumaksu jooksvalt kasumilt 18%, mida tuleb maksta igal juhul, kasumi jaotamisest Kõik teised ettevõtted maksavad tulumaksu siis, kui nad kasumit välja võtavad. Pangad peavad tulumaksu igal juhul maksma. Lisaks rakendub 2025. aastal kasumi arvel väljamakstud dividendidele ja muudele kasumieraldistele ühetaoline 22%

siin kaotas.Aga ma ikkagi ei saanud aru. Ma küll kuulasin teie juttu ja sain aru et vaesed pangad vajavad ikkagi riigi abi ja tuge ning pankadel on keeruline. Aga ma ei kuulnud mitte ühtegi sõna sellest, et Eesti inimestel on keeruline maksutõusude inflatsiooni tõttu. Kõigele sellele te ei pööranud üldse tähelepanu. Kogu fookus oli ainult pankadel. Sellega te kõnelesite päris palju tegelikult oma poliitikast.Aga mina tahaksin ikkagi saada vastust, mis filosoofia siin taga on, kas mingisugune poliitiline agenda või mis see on. Miks te eelistate välismaist suurkapitali Eesti inimestele maksude kehtestamise puhul – seda te ei öelnud. Te rääkisite palju toredat juttu sellest, kuidas pankadel on keeruline, aga mitte mingit konkreetset vastust. Palun veel kord kahele küsimusele vastust. Üks on see, et kui palju

Te heidate mulle ette seda, et ma vastan teie küsimusele. Te küsisite pankade maksustamise kohta ja ma vastasin pankade maksustamise kohta. Ma võin rääkida muidugi Eesti inimeste toimetulekust, aga siis, kui te selle kohta ka konkreetselt küsite. Mida te tahate? Te ütlete,

kätte. Otsustage ära, kumb siis on. Kas see, et me saame selle raha pankadelt meie eelarvesse ja selle [raha] eest me saame teha inimestele olulisi asju või siis [see, et] me seda raha ei saa? Pangad ei vaja Eestis tuge. Vastupidi. Ma olengi seda öelnud, et pangad Eestis tuge ei vaja.

kui me vaatame, kuidas meil on inimeste ostujõud jälle kasvamas, sest palgad ja toetused kasvavad kiiremini, kui kasvavad hinnad, siis on see Ma eile käisin, lihtsalt sõitsin Lääne-Virumaal ringi ja rääkisin inimestega. Ma tean, kõigil on raske, inimestel on raske, ettevõtetel on raske ja ka riigil on raske. Sellepärast me peamegi sellest kõik koos välja tulema. Me oleme sellises

kasvavad hinnad keskmiselt kuskil 4%. Inimeste ostujõud on jälle kasvanud ja inimesed saavad lõppkokkuvõttes ikkagi hakkama. Tegelikult see pilt ei ole majanduses reaalselt nii must, kui seda maalitakse. Töökohti tuleb juurde, tööhõive on kõigi aegade suurim ja inimeste palgad tõusevad. Inimeste sissetulekud suurenevad, see on oluline. Aitäh! Aitäh! Kert Kingo, lisaküsimus, palun! Teie juhitud valitsused on olnud Eesti riigi ja Eesti inimeste suhtes kõige vaenulikumad valitsused. Teie arusaam [valitsemisest] piirdub ainult igasuguste maksude tõstmise ja uute maksude väljamõtlemisega. Ettekäändeks toote te muidugi need kulunud sõnaühendid nagu "eelarve tasakaal" ja "korras riigi rahandus". Samas tundub, et te ise ei saa nende sõnade tähendusestki aru, sest riigi rahanduse seis on viimase kolme valitsuse ehk teie valitsuste ajal läinud üha suuremasse miinusesse ja üha hullemaks.Nüüd olete te jõudnud oma otsustega juba üksikisiku vara maksustamiseni, täpsemalt auto maksustamiseni, ja seda mitte ainult ühe maksuna, vaid koguni kahe maksuna. Ma seetõttu küsingi, kunas loobute te enda ja oma turvameeskonna uhketest maksumaksja raha eest ülalpeetavatest autodest, et toetada omalt poolt autostumise vähenemist ja teie elluviidavat rohepööret, ja hakkate kõik tööl käima ainult ühistranspordi või jalgrattaga – seda muidugi mitte ainult pildistamise tarbeks, vaid ikka aastaringselt. Tänan,

vähe neid autosid kasutada, aga see ei ole kahjuks minu otsus, sest ma olen peaministri ülesannetes. Peaministrile on ette nähtud isikukaitse ja isikukaitsel on oma reeglid. Mulle meeldiks ka palju rohkem vabadust, aga see pole minu otsustada. See lähtub See lähtub olukorrast ja ohuhinnangust, mille teeb politsei. Seda saab küsida nende käest. Aga ma võin küll öelda, et kui ma olen tahtnud käia jalgrattaga tööl, siis tegelikult on ka minu isikukaitsemeeskond sellega kenasti kaasas käinud ja käinud ka rattaga tööl. Suur tänu! Lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on siseminister Lauri Läänemetsale, küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on politseinike ja päästjate palgad. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Austatud minister! Äsja toimus üle Eesti suurejooneline õpetajate streik, kus õpetajad nõudsid neile koalitsiooni lubatud palgatõusu, kuna esialgu tuli valitsus välja plaaniga tõsta nende palka 1,7% võrra, mis ausalt öeldes nägi välja kui pedagoogide kui pedagoogide mõnitamine. Praeguseks on see protsent tõusnud juba üle viie. Järgmisel nädalal algavad läbirääkimised nii õpetajate kollektiivlepingu [koostamiseks] järgmiseks kolmeks aastaks kui ka nende töötingimuste Samal ajal on PPA töötajad, eelkõige politseinikud, päästjad ja piirivalvurid, jäetud sel aastal valitsuse poolt üldse palgatõusuta. Enamgi veel, siinviibiv peaminister andis mõista, et nende palgad külmutatakse praegusel tasemel lausa aastani 2027. Teie samal ajal väitsite, et see päris nii ei ole ja jutt käib ainult käesolevast aastast. Paistab, et teil on valitsuses sel teemal tekkinud lahkarvamused. Siit minu küsimus: mis on ikkagi teie sõnum täna politseinikele, päästjatele ja piirivalvuritele nende palga kohta? Kas see tõuseb järgmisel aastal või jääb teist aastat järjest muutumatuks? Ja kas vastab tõele, et järgmist palgatõusu võivad PPA töötajad oodata mitte varem kui aastal 2028? Aitäh, lugupeetud küsija! Lugupeetud parlamendiliikmed! Mul on kõigepealt hea meel, et te kaasa mõtlete. Mida rohkem on meil Eestis inimesi, kes siseturvalisuse töötajatega kaasa mõtlevad, seda parem on, ma arvan.

Aga sinna juurde tuleb öelda, et see ei tähenda, et valitsus pole investeerinud nendesse inimestesse. Vastupidi, me tegime suvel otsuse, Vabariigi Valitsus otsustas järgnevate aastate jooksul ligi 70 miljonit eurot

siis tema töökoormus kasvab. Vahet ei ole, kui palju me palka inimesele juurde anname, töökoormus läheb nii suureks ja ikka on tema jaoks palk väike ja ta ei taha seal väga tööd teha. Ehk siis me püüame töökoormuse probleemi lahendada.

eelmisel aastal näiteks lahkus politseist 300 töötajat ja Sisekaitseakadeemia võimekus asemele koolitada on siiamaani olnud 150 politseiametnikku, siis me võime matemaatilise tehte teha, kui kiiresti kellegi töökoormus kasvab ja kui kiiresti lõpuks politseinikke Eestis puudu jääb.Me selle Me selle probleemi lahendame nüüd ära. Me kahekordistame politsei väljaõpet, Sisekaitseakadeemiale tulevad uued ühiselamud koos uute õpperuumidega,

Need läbirääkimised on meil suvel ees. Ma olen seda koalitsioonis mitmeid kordi öelnud, see kindlasti ei ole kellelegi jaoks uudis. Ja ma loodan, et me jõuame suvel ka positiivsele kokkuleppele. Aitäh!

palkadeks leiti lisaks 5 miljonit eurot. Nüüd istutakse läbirääkimiste laua taha ja arutatakse õpetajate koormust, töötingimusi ja kollektiivlepingu võimalust. Teatavasti ei luba seadus PPA töötajatel streike korraldada ja neis osaleda. Samal ajal on tunda, et [sama] meeleolu on nende seas päris levinud. Näiteks käisid päästjad õpetajate meeleavaldustel Riigikogu maja ees ja toetasid õpetajaid nende nõuetes. Te kindlasti olete minuga nõus, et politseinike, päästjate ja piirivalvurite töö on riigi jaoks hästi oluline ja tihtipeale isegi kriitiliselt oluline. oluline. Mida te soovitaksite politseinikel, päästjatel ja piirivalvuritel teha olukorras, kus nad ei ole valitsuse kehtestatud palgapoliitikaga nõus? Streikida nad ei tohi, kuna seadus ei luba. Kuidas nad peaksid valitsusele oma sõnumi edastama, et sellel oleks ka tulemus? Aitäh!

Mina soovitaks ametiühingusse astuda. See kindlasti aitab kaasa.Ma olen seda meelt, et kõik inimesed loovad ühiskonnas meie jaoks olulist väärtust ja

et ettevõtja teenib tulu ja loob rikkust ning täpselt samamoodi loob seda päästja ja politseinik. Seda näidet ma olen palju toonud. Suurem osa Eesti kaubandusvõrgust

aga ei ole õiglane, et selle tõttu ei tõuse riigitöötajate palgad. Riigitöötajate palgad peavad alati tõusma. Nemad ei saa olla ainukesed, kes põhiosas panustavad riigi rahanduse kordategemisse.

Samas kulutasid ministeeriumid aasta alguses miljoneid eurosid ametnike lisatasudeks. See tähendab seda, et teil pole raha nende jaoks, kes teevad tegelikult tööd, kustutavad tulekahjusid ja hoiavad korda, aga te leidsite raha bürokraatide premeerimiseks. Selgitage seda loogikat palun! Ülemustele makstakse preemiat puuduliku tööedu eest, aga neile, kes päästavad inimeste elusid, makstakse alla keskmise palga. Aitäh!

palgakasvud, siis minul oli siseministriks saades täpselt samasugune küsimus: kuidas saab olla, et kaks aastat tagasi oli alustava päästja palk 1190 eurot? See ei ole ju normaalne.

Politseinike palga tõus oli ka, ma arvan, märkimisväärne, 17% toona, ja see oli kõigi aegade suurim palgatõus. Me oleme selle murega tegelenud ja ei saa öelda, et nad on jäänud ilma.

meil võimalik eelmine ja üle-eelmine aasta maksta lisatasusid ületundide ja nende töö eest. Seda PPA-s varasemalt väga palju juhtunud ei olnud.

Aitäh! Lõpetan meie tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Tänane neljas küsimus on rahandusminister Mart Võrklaevale, küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teema on automaks. Riina Solman, palun! Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud rahandusminister Mart Võrklaev! Mõni nädal tagasi, kui te majanduskomisjonis Rahandusministeeriumi õigusloomeplaane tutvustasite, ma küsisin teilt, millised on teie edasised plaanid mootorsõidukimaksuga. Selle asemel et teisipäevasel päeval, kui ma seda küsisin, ausalt plaanide kohta vastata, hakkasite te minu peale ebaviisakalt

peale hääle tõstmisega varjata. Mina ei saa teie käitumist muuta, aga saan küsida saadikuna järgmist. Kooskõlastustabelis autoomanike liidu [küsimusele], miks te valitsusega ignoreerite nende kogutud 77 000

automaksust [saadud raha], mida te kogute ka lasterikastelt peredelt ja puudega inimestelt, kellel on eriti raske maapiirkonnas ilma autota hakkama saada. Mille jaoks kogub seda raha Signe Riisalo ja mille jaoks on planeerinud automaksu tarvitada Ma usun, et selle kohta peaks ju valitsusel olema siiski ühtne seisukoht. Aga palun teie enda ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo terviklikke seisukohti, milleks te automaksu kogute ja kus te [kavatsete raha] kasutada. Aitäh! Kõigepealt alustan sellest, et ma ei ole teie peale häält tõstnud ega midagi rääkimata jätnud. Ei puutunud ka küsimusse see ülevaade komisjonist.Aga nüüd mootorsõidukimaksust. Kõigepealt küsimus, miks me seda teeme. Me teeme seda sellepärast, et autostumist vähendada, eeskätt linnades, liikuda säästlikuma liikuvuse poole ja võtta kasutusele keskkonnasõbralikum autopark.

Riigi raha tuleb maksumaksjate käest ja sellepärast me peamegi alati maksumaksjatena küsima poliitikutelt, kui lubatakse järjekordselt suuri toetusi või mingeid hüvesid, kust see raha tuleb, sest lõpuks tuleb see raha meie kõigi enda taskust. Mootorsõidukimaks täidab keskkonnaeesmärke ja toob riigieelarvesse raha. Nüüd on küsimus, kuhu see raha läheb.

ja tegelikult viib see meid lõpuks võlaspiraali. Kuhu lähevad siis maksutulud? Lähevad riigieelarvesse. Seal on tehtud juba rida otsuseid, muidu me poleks eelarve defitsiiti jõudnud. Aga mootorsõidukimaksu arutelude valguses, kui me panime kokku 2024. aasta eelarvet ja järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegiat, me suurendasime ühistransporti suunatavaid vahendeid sellel aastal suurusjärgus 40 miljonit – kuigi mootorsõidukimaks hakkab kehtima järgmisest aastast ja me suurendasime ka teedeinvesteeringuid. Teedeinvesteeringud on meil tegelikult liiga [väikesed], teed vajaksid täiendavaid vahendeid. Ma arvan, et järgmise aasta eelarve raames tuleb seda kindlasti arutada. Mootorsõidukimaks katab juba tehtud kulusid ja juba planeeritud kulusid. Planeeritud just ka selle arvestusega, et mootorsõidukimaks tuleb ja saab Riigikogus vastu võetud. Suur

tunnistas pärast, et hääletõstmine Riigikogu saadiku peale oli inetu. Ja minul on võimalus teile meelde tuletada, et Riigikogu on ministri tööandja.Te rääkisite mulle oma vastuses automaksu mõjust ja keskkonnaeesmärkidest, aga mulle on jäänud mulje, et valitsus pole arvestanud heitmekaubandussüsteemi mõjuga Eesti majandusele ja liiklusele. Saksa mõttekoja hinnangul võivad fossiilkütuste hinnad 2027. aastal kerkida 40 sendi [võrra] liitri kohta, sest heitkogustega kauplemise süsteem hakkab siis kehtima ka transpordisektorile. Euroopa Liidu liikmesriigid on selles kokku leppinud, et energeetikasektorist tuttav heitkoguste kauplemise süsteem laieneb 2027. aastast ka maanteetranspordile. See tähendab, et lisaks aktsiisile hakkab kütuse hinnas peegelduma ka süsinikukomponent. Mida rohkem

Niimoodi prognoositakse, et kütuse hind 2027. aastaks kallineb vähemalt 40 sendi [võrra] liitri kohta. Ma küsiks siis veel kord, mille jaoks täpselt automaksu siis kogutakse. Praegu te ütlete, et utsitamiseks, ja paari aasta pärast taas utsitamiseks.

Eelarves me oleme juba näinud ette 2024. aastal täiendavaid vahendeid näiteks ühistransporti, mis on seotud liikuvusega. Me soovime luua juurde võimalusi selleks, et [inimene] ei peaks olema tingimata

et hakatakse täiendavalt maksustama CO2-ga kütuseid –, siis nagu te ise ütlesite, kütuse hind tõuseb, inimeste jaoks võivad kulud tõusta. Seega, viimane aeg on vaadata üle, millise sõidukiga sõita, ja proovida vähendada kütuse tarbimist.

Minu küsimus on selline, et mille põhjal te väidate, et kliimaeesmärgid täidetakse selle maksu kehtestamisega. Aitäh! Küsimus selle kohta, miks vanemad autod on soodsamad, ja väide, et maapiirkonnas ei ole võimalik enam autoga sõita – on küll. Mootorsõidukimaksu eesmärk ei ole kindlasti kelleltki autot ära võtta. Iga inimene teeb ise oma valikud, millise autoga kui palju ta sõidab. On selge, et maapiirkonnas on inimestel rohkem sundsõite ja seal on auto vajalikum

liikuma. Me ei ole vahet teinud sellel, kas inimene elab maal või linnas, on ta suurema või väiksema sissetulekuga sõltuvalt elukohast – nii ei saa seda minu hinnangul vaadata. Inimesed elavad erinevates kohtades.

autost loobuma. Ja mootorsõidukimaks sõltuvalt autost võib moodustada ainult 2%, keskmiselt võib öelda 5–15% mootorsõiduki kuludest. Ma arvan, et see on ka

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Aegrida paneb asjad paika. Praegu me näeme seda,

ja ei ole vaja mürki võtta, et olla veendunud, et läbi kukub ka teie nii-öelda maksureform, sealhulgas ka automaksu kehtestamisega just nagu saavutatavad tohutult progressiivsed eesmärgid. Need kukuvad lihtsalt ja aeg annab sellele muidugi oma kinnituse. Tagantjärele tarkus on täppisteadus, aga ma võin teile ennustada, et see kõik kukub läbi.Minu küsimus ongi seotud sellega, et haldusreform See ei ole andnud kokkuhoidu. Nüüd me oleme haldusreformi ühe osaga jõudnud selleni, et laua peal on, kui ma õigesti mäletan, vist kuskil 70 kooli sulgemise või kärpimise ettepanek.

Kümnete kilomeetrite kaugusel, sealhulgas väikestel lastel, kes lähevad esimesse klassi või eelkooli, sest kodupaigas ja selle lähiümbruses, kuskil 10–15 kilomeetri kaugusel kooli enam lihtsalt ei ole. Nüüd lajatate te nende vanematele veel omakorda automaksuga. See automaks on jõhker. See on põhimõtteliselt täiesti kommunistlikust mõttelaadist [tulenev] maksu kehtestamine.Minu

palun! Kõigepealt pean ütlema, et apteegireformi ajal ei olnud meie üldse valitsuses. Teie olite valitsuses, meie olime opositsioonis, istusime siin ja vaidlesime. haldusreform… (Saalist räägitakse.) Teate, kui te samal ajal seletate, kui ma teile vastan, siis … Ma üritan teid kuulata, aga ma ei saa samal ajal peaminister! Vabandust! Ma nüüd korra segan. Mart Helme, teil on võimalik esitada täpsustav küsimus. Las proua peaminister vastab. Palun, proua peaminister! Lihtsalt ma viisaka inimesena tahan kuulata, mida te mulle ütlete, samal ajal kui ma räägin. Aga ma tunnen, et ma olen ebaviisakas, kui ma samal ajal räägin, kui teie räägite midagi. Äkki teeks kordamööda,

sellepärast, et väikesed lapsed saaksid käia kodu lähedal koolis.Mis puudutab suuri lapsi ja gümnaasiume, siis selge on see, et gümnaasiumis on vaja hoopis teistsuguseid õpetajaid ja hoopis teistsugust kompetentsi. Tegelikult kaks kolmandikku õpilastest otsustavad minna mingisse teise gümnaasiumisse kui nende kodulähedane gümnaasium. Loomulikult, hariduselu korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne. Nad saavad ise otsustada, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik. Aga me oleme tõesti teinud rahastusmudeli sellise, et see soodustaks just väikestel lastel kodu lähedal koolis käimist.Ühistranspordi jaoks oleme me ette näinud liikuvusreformi, sealhulgas 40 miljonit sellel aastal, just selleks, et korraldada ühistranspordivõrku nii, et bussid käiksid seal,

Mitte midagi ei paku asemele.Mis puutub sellesse, et koole ei panda kinni – veel ei ole kinni pandud. Veel ei ole kinni pandud, aga kava on ju laua peal. Seal on kümneid ja kümneid koole, mis kinni pannakse. Väita, et koolidele esitatavad nõudmised dikteerivad seda, et suures osas Eestis tuleb likvideerida hariduse andmine – no see ei ole tõsiseltvõetav jutt.Te ei öelnud, mida te asemele pakute. Kas te pakute suurperedele laste kooliviimise toetust? Mida te pakute neile inimestele, kes – neid on kümneid ja kümneid tuhandeid – igapäevaselt peavad Tallinnasse või Tartusse tööle sõitma, sest kodukohas tööd ei ole?

lihtsalt rööpad peale! Esimese Eesti Vabariigi ajal ehitati kitsarööpmelise raudtee võrgustik välja vähem kui kümne aastaga. Mida te konkreetselt pakute inimestele, et nende töölkäimise ja laste kooliskäimise mured lahendada? Mis on valitsusepoolne panus ja valitsusepoolne visioon, programm, projekt? Aitäh!

Ehk siis toimiv ühistransport on vastus. Te ütlete, et tuleks välja ehitada Haapsalu raudtee. Võib-olla see tuleb teile üllatusena, aga see on investeering, mis nõuab raha. Raha ei ole valitsusel rohkem kui see, mida maksumaksja talle annab. Meil ei ole ole mitte mingisugust muud raha kui maksumaksja raha. Me oleme julgeolekuolukorras, kus me oleme sunnitud tegema täiendavaid riigikaitsekulutusi 400 miljoni ulatuses

maksta täiendavalt [makse] riigieelarvesse, et me saaksime teha kõiki neid asju, millest siin saalis nii tihti räägitakse.Haridusse investeerime me erakordselt palju. Kui me võrdleme

mis vajab ülalpidamist, seal on õpetajate palgad, mis vajavad kindlasti täiendust, seal on kulud, mis on seotud haridussüsteemi ülalpidamisega.Aga ma tuletan lihtsalt meelde, et põhiseaduse järgi on hariduselu korraldamine kohaliku omavalitsuse ülesanne.

omavalitsus näeb, et lapsi ei ole seal peale tulemas, siis neil on õigus otsustada, et korraldada seda hariduselu kuidagi teistmoodi.

Aitäh! Ja meil on nüüd ka üks lisaküsimus. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Peaminister! Mart Võrklaev ütles enne, vastates kolleegi küsimusele, et mootorsõidukimaks paneb meid kõiki mõtlema.

Seda te teete tavainimeste arvel, sest valitsust paistab häirivat see, et inimesed soovivad oma elu korraldada oma äranägemise järgi ja võimalikult mugavalt. Ka rahandusminister Mart Võrklaev on seletanud, et tema jaoks on tähtis sõidumugavus, ja sellega ei pidanud ta kindlasti silmas ei ühistransporti ega jalgratast. Valitsuse ministrid, riigiasutuste juhid ja ministeeriumide kantslerid sõidavad maksumaksja raha eest soetatud uhkete mersude ja Audidega. Nende sõidukite rendi, autojuhi palga, sõidukite hoolduse, ülalpidamise ja kütuse eest maksab loomulikult maksumaksja.Ma maksumaksja.Ma sooviksingi teada, kas valitsus on arutanud ministrite, riigiasutuste juhtide ja ministeeriumide kantslerite ametiautodest loobumist, et toetada omalt poolt seda uhket autostumise vähendamise [eesmärki] ja keskkonnasõbralikkust,

Ja seda muidugi aastaringselt, sest ma juhin tähelepanu, et automaks on aastaringne, siin ei arvestata eraldi talve- ja suveperioodi. Aastaringselt. Ma

Me teeme ka tulumaksureformi, mis on väga oluline selleks, et inimestele jääks rohkem raha kätte, et nemad just ise saaksid otsustada, mida nad oma rahaga teevad. See võtab ka ettevõtetel maha survet tööjõukuludele. Nüüd ministrite kuludest veel. Ma lihtsalt toon teile sellise näite.

Teiste riikide ministrid nii ei tee. Teistpidi võib öelda, et see on erinevates riikides erinev ja hinnatakse ka selle järgi, kas teie riik on tõsiselt võetav või ei ole. Aga mis puudutab autosid, siis me oleme andnud konkreetse

küsib Riigikogu liige Aleksei Jevgrafov ja teema on kommunaalarved. Aleksei Jevgrafov, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Minu tänane küsimus puudutab väga olulist teemat, majanduskulusid ja kommunaalarveid, mille Narva linna elanikud said jaanuarikuu eest.

Arvestades rohkem kui kaks aastat kestnud majanduslangust, töötuse kasvu ja eakate inimeste suurt osakaalu Narvas, võib otsesõnaliselt väita, et tegu on sotsiaal-majandusliku katastroofiga. Ellujäämise küsimus on paljudele kurb reaalsus.

Täna on Riigikogus esimesel lugemisel automaksu eelnõu, millega võetakse inimestelt veel rohkem raha. Austatud peaminister, palun andke nõu, mida peaksid tegema pensionärid, vähekindlustatud pered,

Aitäh! Jällegi, te tahate nüüd valitsuse kraesse kirjutada ka seda, mis puudutab kommunaalarveid

Aga selge on see, et Narva inimesi ei saa hätta jätta. Narval on olnud väga pikalt väga madal sooja hind tänu sellele, et seal on Eesti on Eesti Energia elektrijaamad, mille jääksoojust kasutatakse Narva kütmiseks. Nüüd, Eesti Energia plaanib vahetada olemasoleva põlevkivil põhineva kaugküttesüsteemi välja gaasil ja maasoojusel põhinevate vastu. Positiivse lahenduse korral käivitub see jaam 2029. aastal. See on, ma saan aru, väga kaugel. Aga kuni sinna on veel aega ja uusi lahendusi ei ole,

millised on need kütused, mida Eesti Energia silmas peab, siis ta mõtleb 100-megavatist gaasi-vesinikuelektrijaama, mis panustaks ka varustuskindlusesse, sest seal oleks salvestamisvõimsus. Eesmärk on toetada Eestit nendel tundidel, kui taastuvenergiast ehk päikesest ja tuulest tuulest piisavalt energiat ei [saa]. Ja lisaks, selles jaamas on võimalik kasutada biometaani. See on see plaan, aga see [lahendus] on kaugel. Nüüd, mis puudutab pensione, siis pensionid tõusid eelmisel aastal 17,6%. 17,6%. Kui võtta sinna juurde, et keskmine pension sai tulumaksuvabaks, siis pensionid tõusid ligi 20%. Nii palju ei ole pensionid kunagi tõusnud. Sellel aastal on prognoos, et pensionid tõusevad 10%, nii et tegelikult kulude vaates on pensionid kindlasti kasvanud

Nüüd, Narva võrgupiirkonnas on hind 73,35 eurot megavatt-tunni kohta. See tõuseb märtsist 0,6%. [See on] tegelikult väga väike tõus. Ja kui vaadata Eestis lõpptarbijahindasid üldiselt, siis on Narvas kehtima hakkav sooja hind jätkuvalt jätkuvalt Eesti soodsaimate hulgas. Selles mõttes on tootmissisendite hinnad tõusnud märkimisväärselt ja sellest tulenevalt ka sooja hind.

Teen teile ettepaneku, kuidas võiksime aidata inimestel lähitulevikus vähem maksta. Riik võiks raha juurde panna, et omafinantseering oleks maksimaalselt 10%.

Mis puudutab rahastust, siis lisaks sellele toetusele, mis on ette nähtud, on võimalik kasutada riigilaenu, kui pank ei soovi laenu anda just sellepärast, et kinnisvara on madala väärtusega. Ja on võimalik kasutada ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse käendust. Lisaks algatas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit nõustamisprogrammi just selle jaoks, et aidata suunata ligi 30 ühistut renoveerimise teele. Need meetmed klapivad ka ajaliselt, et saaks neid vahendeid kasutada. Ehk siis kokkuvõtteks, aktiivne töö käib. Jaanuaris olid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ja omavalitsusliitude infoseminarid, [et selgitada,] kuidas neid asju teha. Kui teil on konkreetsed ettepanekud, siis ma usun, et neid kindlasti võetakse ka arvesse. arvesse. Meie mõlema huvi või kõigi huvi peaks olema see, et me saaksime ka need hooned soojapidavamaks. Tänu sellele läheksid kulud alla. Hooned on renoveerituna ka parema väärtusega, seal on parem elada.

Aitäh! Lauri Laats, lisaküsimus, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Jälle te süüdistate kedagi teist, antud juhul Narva Linnavalitsust. Ma lihtsalt tuletan meelde, et Narvat kütab ikkagi riiklik ettevõte Enefit Power, kes omab Balti elektrijaama. Sealt see soe ka Narva jõuab.

Kõigepealt, ei, ma ei soovi kedagi süüdistada. Ma lihtsalt tahan öelda, et meil kõigil on oma roll, ja tegelikult me valitsuses teinud väga palju otsuseid, et Ida-Virumaad aidata. Ma olen teiega nõus, et sotsiaal-majanduslik probleem tekib, ja sellepärast me oleme näiteks kogu õiglase ülemineku fondi raha suunanud Ida-Virumaale selle jaoks, et aidata. Seal üks element oli ka

See on 70% ehk kõrgem kui teistes piirkondades, jällegi, et aidata just sealseid inimesi. Muidugi Muidugi on ka Narva puhul jäetud aastaid tegemata otsused, mida oleks pidanud võib-olla tegema. Kui me vaatame Eesti Energia tegevust, siis oli aeg, kui nad tegelesid igasuguste riskantsete ettevõtmistega ja mitte võib-olla ettevõtmistega, mis oleks neid probleeme lahendanud. Aga midagi teha ei ole. Me oleme selles olukorras, kus me praegu oleme. Seetõttu on Eesti Energia plaan ikkagi uus koostootmisjaam sinna rajada, mis kaugkütteprobleemi piirkonnas lahendaks, et jääksoojust saaks ära kasutada, mis tooks soojuse hinna alla. Mis puudutab CO2raha, siis

inimesed said tegelikult väga kõrgete elektrihindade ja gaasihindade puhul abi. Seda me tegime CO2rahast. Me teeme CO2rahast veel paljusid asju. Kui me ei teeks neid asju, mida me teeme – see raha ei istu lihtsalt meil kuskil –, siis me peaksime need otsused ümber vaatama.

Me peame vaatama ka regionaalset tasakaalu, kuigi me oleme tõesti teinud rohkem pingutusi just Ida-Virumaa suunas. Aitäh! Aitäh! Lõpetan meie tänase kuuenda küsimuse käsitlemise. Tänane seitsmes küsimus on rahandusminister Mart Võrklaevale, küsib Riigikogu liige Kalle Grünthal ja teema on ettevõtete erastamine. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister Võrklaev! 25. jaanuaril ilmus ERR-i uudisteportaalis

"Rahandusministri Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul minnakse koalitsioonileppe täitmisega edasi. Nimelt on valitsuskabinetile esitatud riigile kuuluvate ettevõtete erastamisplaan, mille järgi on kavas viia Elektrilevi Elektrilevi ja täiendav osa Enefit Greenist börsile." Eksperdid on öelnud, et kui erakapitalil baseeruva ettevõtte ülim eesmärk on teenida aktsionäridele kasumit, siis riigiettevõtte puhul ei pruugi kasumi teenimine olla esmane, vaid on muud strateegilised kaalutlused ja avalikud huvid, eelkõige julgeolek. Needsamad eksperdid on vastanud järgmistele küsimustele. Kas see parandab ettevõtete pakutavaid teenuseid ja tooteid? Vastus on ei. Kas see muudab meie tarbijate jaoks võrgutasud soodsamaks? Vastus on jällegi ei. Kas see tagab meile energiajulgeoleku? Ja eksperdi hinnangul on vastus ei. Nüüd ma küsin teie käest. Öelge palun, lugupeetud Võrklaev, millist kasu toob nende ettevõtete erastamine Eesti rahvale. Aitäh! Kõigepealt selle juurde, et koalitsioonis me leppisime tõesti kokku, et me ettevõtete erastamisega edasi liigume. Ma arvan, et väga mõistlik on aeg-ajalt vaadata üle riigile kuuluvad ettevõtted, millega nad tegelevad, kas see tegevus on selles mõttes vajalik, et kas riik peab olema selle ettevõtte omanik, kas ta peab olema 100% selle omanik või võib-olla suudab erasektor, olles täielikult või osaliselt kaasatud,

ja ettepanek on seda osalust börsil suurendada, et tuua ettevõttele vahendeid ja pakkuda meie investoritele – kas jaeinvestoritele, suurtele, nii riigisisestele kui ka välisinvestoritele – võimalus meie ettevõttesse investeerida, seda loomulikult ettevõtte jaoks parimatel tingimustel ja parima ajastusega. Aga põhimõttelist otsust on vaja. Siis on Enefit, mis koondab Eesti Energia elektrimüügi ja laadimistaristu tegevusi. otsustada selle osaline võõrandamine mingi ajaperspektiiviga, et siis jällegi tuua ettevõttesse raha ja kaasata eraosanikke. Loomulikult, jah, üks ettepanek on ka Elektrilevi

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma ei tea, kui hoolega te jälgisite seda minu küsimust. Mina küsisin, millist kasu toob see Eesti rahvale. Mina väidan praegu, et Mart Võrklaev ei vastanud minu küsimusele, vaid rääkis kõike muud, aga mitte seda, millist kasu see toob. Me mäletame väga selgelt seda, millised meeletud hüpped toimusid siis, kui me saime

Ja mis kõige tähtsam, see on ka strateegiliselt julgeoleku tagatis. Ma küsin teist korda, lugupeetud Mart Võrklaev – vastake konkreetselt, ärge ajage igasugust muud juttu –, millist kasu toob see Eesti rahvale. Aitäh,

Eesti inimestel on. Eelmisele küsimusele [vastamise] lõpetasin seal, et kui rääkida konkreetselt Elektrilevist, siis soov on, et kui osa võõrandada, siis tulevad täiendavad vahendid Eesti Energiasse,

käivad Konkurentsiametiga läbirääkimised, et seda ikkagi muuta, sest kui me tahame püsivat ühendust, siis on vaja võrkudesse investeerida. Ehk kui me räägime konkreetselt Eesti Energia kontsernist ja selle osade

Aitäh! Selliseid detaile mul siin praegu kaasas ei ole. Oleks küsimus olnud natukene täpsem, konkreetselt Elektrilevi tulevik, siis kindlasti oleksin saanud neid numbreid siin natukene paremini avada. Räägin

mida me võrgutasuna maksame, ei kata ära kogu investeeringuvajadust. Sellest olenemata on Eesti Energia teinud väga suuri investeeringuid

millega oli ka sel talvel probleeme. Jällegi [on plaan] teha need ilmastikukindlamaks ja puhastada liinikoridore. Sinna pannakse tegelikult kümneid ja kümneid miljoneid. Mõnel aastal ületab see ka 100 miljoni piiri. Neid investeeringuid on vaja teha ja need peavad olema tariifis [sees]. Ehk kas saab öelda, et tariif ei tõuse? Ei, seda öelda ei saa, sellepärast et vastasel juhul ei ole meil võimalik võrguinvesteeringuid rahastada.

siis ei ole mõistlik selle plaaniga edasi minna. Aga see on see arutelu, mida me peame, see on see töö, mida me ministeeriumidega koos teeme. Fakt on see, et igal juhul on minu soov ja valitsuse soov

normaalset elektriühendust. Selles osas tuleb kiiremas korras midagi ette võtta. Olen korduvalt ettevõtte juhtidega kohtunud ja need tegevused ka käivad. Aitäh! Lõpetan meie seitsmenda küsimuse käsitlemise. Tänane kaheksas küsimus on siseminister Lauri Läänemetsale, küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teema on sisseränne. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Mina ei saa aru ja enamus inimesi, kellega ma olen suhelnud, ei saa aru praeguse valitsuse rändepoliitikast. No kohe üldse ei saa aru. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütleb, et madala sündimuse üks lahendus on kontrollitud sisseränne. Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ütleb, et ka tööjõuprobleemi lahendus on sisseränne. Samas, peaminister siinsamas infotunnis, kui ma küsisin mõned infotunnid tagasi tema käest, ütles, et tema ei oska kommenteerida neid seisukohti, valitsus ei ole arutanud kvootide suurendamist ja tema ei oska kommenteerida nende ministrite väljaütlemisi meedias. Teie olete sotsiaaldemokraat, üks osapool koalitsioonist ja sellepärast ma küsin teie käest, milline on sotsiaaldemokraatide seisukoht.Aga enne veel ma tahan öelda seda, et

me oleme olukorras, kus meil on viimasel ajal tulnud ka tänu põgenikele sisse väga palju tööjõudu, mida me saaksime rakendada. Kõige rohkem on seda suhteliselt läinud Ida-Virumaale, kus on venekeelne keskkond. Me oleme täna lõimumisprobleemidega niigi hädas.

signaalid ja väljaütlemised mingisuguse terviku ka moodustavad? Täna me hakkame arutama välismaalaste seadust, mida te tutvustate. Selle kohta saan ma täpsustavas küsimuses küsida, selle puhul on mul ka terve rida arusaamatusi valitsuse poliitika kohta. Aitäh! Aitäh, lugupeetud küsija! Ma arvan, et õige on öelda, et ametlikult pole valitsus oma senist rändepoliitikat muutnud. See, et ministrid arutavad ja teevad oma valdkondades ettepanekuid, ei tähenda seda, et valitsus on selles kokku leppinud või et valitsus oleks jõudnud ministrite algatusi või mõtteid arutada. Ma arvan, et on mõistlik see, et üks minister ei saa öelda, milline peaks olema Eesti rändepoliitika. Mina ütlen jätkuvalt – see puudutab

vaimsed probleemid või inimene peab kodus kedagi hooldama. Meie, sotsiaaldemokraatide seisukoht on see, et me peaksime hoopis sinna panustama, et need inimesed, kes on tööealised

normaalseks, kui valitsuse ministrid räägivad enam-vähem sarnast juttu avalikkusega suheldes. Kui üks või teine minister ütleb välja, et tema valdkonna poliitikas on niisugused lahendused, siis see paratamatult tekitab küsimusi ja see ilmselt kajastub ka valitsuse poliitikas. Kui ma vaatan välismaalaste seaduse muudatust, mida teie tulete täna parlamendi ette tutvustama, siis ma päriselt ei saa teie sõnu uskuda, et valitsusel puudub ühtne seisukoht, mis puudutab kolmandatest riikidest

Aga enamgi veel, siin on kirjas, et luuakse selge ja läbipaistev Euroopa Liidu ülene vastuvõtusüsteem, mis meelitaks – rõhutan, meelitaks! – Euroopa Liitu kolmandatest riikidest kõrgema kutsekvalifikatsiooniga töötajaid, hoiaks neid Euroopa Liidus ja soodustaks nende liikuvust. Siin joonistub välja ikka väga selgelt valitsuse üldine hoiak, et me lausa meelitame ja keelitame neid – ma loodan, et te ei tegele kelmusega – ning püüame neid siin kinni hoida. Mulle tundub, et see ei ole väga mõistlik ja jätkusuutlik poliitika, sest me teame, et sisserände puhul on olnud kriitiline ka kaitsepolitsei oma aastaraamatutes ja on juhtinud sellele tähelepanu. Ja me teame, millised sotsiaalkulutused, eriti kriiside ajal, sellega kaasnevad. Mis siis ikkagi on valitsuse seisukoht

see ei ole Eesti tööandjatele või siia tulevatele inimestele mõistlik, meil on teistsugused võimalused selle kasutamiseks. Nii et sellega ei muuda me otseselt midagi. Mitte ühtegi uut võimalust me selle sinise kaardiga

Aitäh! Lisaküsimuse esitab Mart Maastik. Palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Rändekvootide puhul, ma saan aru, te näitate nüüd siis näpuga Eesti 200 peale, et see on nende initsiatiiv ja teie ei ole sellega päri.

esitama teile küsimusi ja [teie vastus] on see, et teate, meie ei tee midagi, hoopis teised teevad. Kas on üks ja ühtne valitsus? Kas teil on ühised mõtted ja ühised suunad või ei ole?

Küsimus on selles või, ma sain aru, te viitate sellele, mis on olnud enne otsuse tegemist. Jah, on erinevad nägemused. Ja vastab tõele, et tänases valitsuses on kindlasti erinevaid nägemusi, ja vastab tõele, et Eestis pole olnud mitte ühtegi valitsust, kus ei oleks olnud erakondadel erinevaid nägemusi. See ongi kogu parlamentaarse või tänase demokraatia mõte, et meil on erinevad nägemused, mille vahel otsitakse ühisosa,

kaalutakse ja siis lõpuks tehakse kõige mõistlikum otsus. Mõnes ministeeriumis on üks vaade ja mõnel ministril on teistsugune vaade neile asjadele. See, et me kuuleme neist, on minu arvates hoopis hea.

mina siseministrina ja sotsiaaldemokraatide esimehena arvan teistmoodi. Selles ei ole ju midagi halba. Ma saan aru, et ka teie ei toeta seda ettepanekut. Kui teie oleksite täna minister, siis te käituksite täpselt samamoodi. Või ma eksin? Ma oletan, et ma ei eksi, olles aru saanud teie erakonna seisukohtadest. Nii et selles osas, ma arvan, on meil valitsuses väga hästi. Demokraatia loogikas see kõik toimib. Arutame, vahepeal vaidleme, lõpuks lepime kokku ja riik on hästi juhitud – nii hästi, kui me oleme [suutnud seda] selles koalitsioonis teha. Suur tänu, Suur tänu, lugupeetud minister! Ma lõpetan meie tänase kaheksanda küsimuse käsitlemise. Head kolleegid, kuna küsimuseks on ette nähtud aega kaks minutit ja vastamiseks kolm minutit, siis ei ole võimalik mul enam võtta

13.58 peab infotund lõppema. Seega ei ole meil võimalik enam järgmist küsimust avada. Head kolleegid! Ma tänan infotunnis osalemise eest nii valitsuse liikmeid kui ka kõiki kolleege. Me jätkame täpselt kell 2 täiskogu istungit.